Закривам заседанието. Едно съобщение преди да започнем работа: Уважаеми колеги, по повод 30-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето в Народното събрание ще бъде поставена Капсула на хилядолетието. В нея ще бъдат поставени предмети и символи, носещи послания за доброто към младите българи през 2030 г. Церемонията ще бъде от 10,00 ч. в източния кулоар. Всички народни представители са поканени да оставят своите послания към идните поколения.

Доклад на Комисията по културата и медиите. Уважаеми господин Рашидов, кой ще представи Доклада? Заповядайте.

господин Председател, колеги! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допуснат Румен Димитров – заместник-министър на културата. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение за допуск в залата. Моля, режим на гласуване. Гласували

Предложението е прието. Моля, поканете заместник-министър Димитров в залата. Моля, продължете с представянето на Доклада, уважаеми господин Рашидов. обсъди Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2019 г. На редовно заседание, проведено на 14 ноември 2019 г., Комисията по културата и медиите обсъди Проект на решение за отпускане на държавни парични награди

от Министерството на културата участваха: Румен Димитров – заместник-министър, и Весела Щерева – парламентарен секретар. Проектът на решение беше представен от господин Румен Димитров. Проектът на решение се предлага на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията.“

С Решение № 646 от 4 ноември 2019 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да отпусне пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, за изключителни постижения в цялостния принос в областта на културата: професор Анатоли Добрев Кръстев – виолончелист, музикален педагог; Анжел Раймонд Вагенщайн (Джеки) – режисьор, сценарист, писател, общественик, професор Георги Димитров Дюлгеров – режисьор, сценарист и продуцент; Иван Петков Стайков – композитор; Иван Цанев Иванов – поет; Лили Иванова Петрова – поппевица; Христо Костадинов Ганев – филмов деец, сценарист и режисьор; Андрей Петков Дреников – композитор, певец, цигулар и текстописец. Средствата, необходими за изплащането на пожизнените държавни парични награди за особени заслуги, се изплащат чрез бюджета на Министерството на културата. В резултат на проведеното гласуване единодушно – с 15 гласа „за“, Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията,

1. Отпуска държавни парични награди пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията: а) в размер 700 лв. месечно на: Анатоли Добрев Кръстев Анжел Раймонд Вагенщайн Георги Димитров Дюлгеров Иван Петков Стайков Иван Цанев Иванов Лили Иванова Петрова Христо Костадинов Ганев за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата;

Това беше Проектът на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Имате думата за изказвания.

за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от До Председателя на Народното събрание е постъпило предложение: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от

решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от

както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио до 3 февруари 2020 г.“ Имате думата за изказвания.

„1. своето име и адрес.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев. В чл.16 т. 1 се изменя така: „1. своето име или адрес.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16, като в т. 3 думите „в качеството им на“ се заменят с „като“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17, като в ал. 1 думите „съответно на Европейското икономическо пространство“ се заличават.

„Включване на марка в справочни материали Чл. 20. Когато включването на марка в речници, енциклопедии или други справочни материали създава впечатлението, че марката представлява родовото наименование на стоките или услугите, за които е регистрирана, издателят при искане на притежателя ѝ е длъжен при електронни публикации веднага, а при печатни материали – най-късно в следващото издание на съответния материал да посочи, че това е регистрирана марка.“

„Раздел III – Марката като обект на собственост“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ. „Прехвърляне на правото върху марка – чл. 23“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Прехвърляне на правото върху марка Чл. 23. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана. (2) При съвместно притежание правото върху марка се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях в писмена форма е уговорено друго. друго. (3) Прехвърлянето се вписва в Държавния регистър на марките по искане на една от страните, към което се прилагат доказателства за прехвърлянето и за платена държавна такса. такса. (4) Договор за прехвърлянето не се прилага, когато искането за вписване на прехвърлянето е подписано и от двете страни с изрично посочване на имената и качеството на лицата, които го подписват.

Ще подложа на гласуване два текста: текста на вносителя за наименованието на Раздел III, подкрепен от вносителя, и редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 23 по вносител. Гласували

„Лицензионен договор – чл. 24“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24, като в ал. 5 и 6 след думите „Държавния регистър“ се добавя „на марките“.

текста на вносителя за чл. 24 с предложението за добавяне от Комисията, и текста

„Правото върху марката като обект на особен залог – чл. 27“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, като: 1. В ал. 2 думите „прилагат съответно разпоредбите на“ се заменят с „прилага съответно“. 2. В ал. 3 думите „в Патентното ведомство“ се заличават.

„Включване на правото върху марката в масата на несъстоятелността – чл. 28“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28. „Заявката като обект на собственост – чл. 29“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29:

Подлагам на гласуване два текста: текста на вносителя за чл. 28, подкрепен от Комисията, и редакцията, предложена от Комисията за чл. 29 по вносител. Гласували

„Отмяна или промяна във вписването Чл. 30. В Държавния регистър на марките се вписва отмяна или промяна по вписано обстоятелство по чл. 24 – 29 по искане на лице с правен интерес, към което се прилагат доказателства, че вписаното обстоятелство е прекратило действието си или по него са настъпили промени.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

„Производство по разглеждане на искания за вписване“ – чл. 31“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31, като в ал. 2 думата „недостатъци“ се заменя с „нередовности“, а думата „недостатъците“ се заменя с „нередовностите“. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 31, подкрепен по принцип от Комисията с предложението за заместване, направено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: „Раздел IV – Прекратяване действието на регистрацията, отменяне и заличаване на регистрацията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV, като думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“. „отмяна“. „Прекратяване действието на регистрацията – чл. 32“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32, като в ал. 2 накрая се добавят думите „придружено с доказателства“. Изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване два текста: текста на вносителя за наименованието на Раздел IV с предложението за заместване, направено от Комисията,

Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 33 с предложението за допълнение, направено от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34: „Отказ от право Чл. 34. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство. (2) Отказът има действие от вписването му в Държавния регистър на марките. марките. (3) Когато отказът от право върху марка се предхожда от искане за отмяна или заличаване на регистрацията й, той се разглежда след влизане в сила на решението по искането, освен ако лицето, подало искането за отмяна или заличаване, не представи писмено съгласие за вписване на отказа. (4) Когато има вписан лицензионен договор, отказът от право се вписва, след като притежателят представи доказателство, че е уведомил лицензополучателя за намерението си да се откаже от правото върху марката. Вписването се извършва след изтичането на едномесечен срок от представяне на доказателството. (5) Отказът на един или няколко от съпритежателите на правото върху марка не води до прекратяване действието на регистрацията по отношение на останалите съпритежатели.“ Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 34 по вносител. Гласували

„Отменяне на регистрацията – чл. 35“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35, като в заглавието и навсякъде в текста думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“. ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 35 с предложението за заместване, направено от Комисията. Гласували

предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров: „В чл. 36 ал. 7 отпада“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев: „В чл. 36 ал. 7 се заличава“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36: „Заличаване на регистрацията Чл. 36. (1) Регистрацията на марка се заличава, когато е извършена в нарушение на изискванията по чл. 2 и 11. 2 и 11. (2) Когато марката е регистрирана в нарушение на: 1. чл. 11, ал. 1, т. 2, 3 или 4, регистрацията не се заличава, ако притежателят докаже, че преди датата на подаване на искането за заличаване в резултат на използване марката е придобила отличителност за стоките или услугите, за които е регистрирана; 2. чл. 11, ал. 1, регистрацията не се заличава, ако притежателят е вписан ползвател на съдържащото се в нея по-рано регистрирано по реда на този закон географско означение; 3. чл. 11, ал. 1, т. 12, 13 регистрацията не се заличава, ако притежателят ограничи списъка на стоките, за които марката е регистрирана, до тези, отговарящи на спецификацията на регистрираните съгласно законодателството законодателството на Европейския съюз или международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, географски означения, храни с традиционно специфичен характер и традиционни наименования за вина. вина. (3) Регистрацията на марка се заличава и когато: 1. марката е регистрирана в нарушение на чл. 12; 2. използването на марката може да бъде забранено на основание на по-ранно право на трето лице, което право се ползва от закрила по друг закон, и по-специално:

1. по т. 1 – от лицата по чл. 52, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат опозиция или опозицията им е отхвърлена като недопустима; 2. по т. 2 – от притежателя на по-ранното право. право. (6) Регистрацията на марка може да се заличи и служебно от Патентното ведомство, когато е регистрирана в нарушение на чл. 11. Редът за образуване, провеждане и приключване на производството за служебно заличаване на регистрацията на марка се определя с наредбата по чл. 69, ал. 4. ал. 4. (7) Когато искането е по ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4, действителното използване на нерегистрираната марка преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка трябва да е продължило до подаването на искането. искането. (8) В случаите по ал. 3, т. 1, когато това е приложимо, регистрацията не се заличава, ако по-ранната марка не е била реално използвана.

се представи съгласие на лицето с по-ранната марка, съответно с по-ранното право. (10) В случаите по ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 регистрацията не се заличава, когато: 1. агентът или представителят обоснове своите действия, или 2. заявката се прехвърли на действителния притежател по негово искане. (11) Когато основанията за заличаване се отнасят за част от стоките или услугите, регистрацията се заличава само за тези стоки или услуги.“ Изказвания? Господин Митев, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Опозицията, респективно заличаването, за което се говори в ал. 7 на тази разпоредба, подадено на основание на по-ранна нерегистрирана марка, е една от най дискутираните материи сред професионалистите в областта на Патентното право. Факт е, че близо седем години след приемането на тази норма и в сега действащия закон Патентното ведомство има разнопосочна, бих казал, противоречива практика по този въпрос. Не е налице единно виждане дали в случая се касае за търговско или номинално използване на знака преди подаване на марката, обект на опозиция, а това са съществени елементи на нормата, които, с оглед правната сигурност, следва да бъдат разглеждани и прилагани еднозначно. Възприемането по аналогия на европейската практика също е неудачно, тъй като Регламентът на Европейския парламент на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз не съдържа аналогична норма. Именно поради това, че в ал. 7 на чл. 36 не се отчита, че притежателят на регистрирана марка разполага с иск за преустановяване на нарушението, и дори нещо повече – възможност за допускане и налагане от съда на привременни мерки, забрана за използване на марката, предмет на нарушение, посредством които при новото изискване да се осуети подаването на искане за заличаване, предлагам тази разпоредба да отпадне. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров. Гласували

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Христиан Митев. Гласували

„Член 37 – Ограничения на правото на притежателя“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37, като ал. 4 се измени така: „(4) Притежателят на по-ранна марка няма право да се противопостави на използването на по-късна марка на Европейския ако по-късната марка не би била обявена за недействителна съгласно чл. 60, параграф 1, 3 или 4, чл. 61, параграф 1 или 2

„Правни последици от отменянето и заличаването на регистрацията – член 38“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38, като в ал. 3 накрая се добавя „за регистрация“, а в заглавието и навсякъде в текста думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 38 с предложенията за допълнение и замествания, направени от Комисията. Гласували

„Раздел V – Колективни и сертификатни марки“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V. „Член 39 – Колективни марки“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39. ПРЕДСЕДАТЕЛ Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел V и текста на вносителя за чл. 39.

41. (1) Заявителят, съответно притежателят, на колективна или сертификатна марка представя в Патентното ведомство правилата за използване и всички промени в тях. Тези промени имат действие по отношение на трети лица от вписването им в Държавния регистър на марките. марките. (2) В случаите на международна регистрация на колективна или сертификатна марка правилата за използване по ал. 1 се представят в превод. (3) Регистрацията на колективна или сертификатна марка може да се отмени освен при условията на чл. 35 и когато притежателят ѝ е разрешил или е търпял използване, което противоречи на правилата за използване. (4) За използване по смисъла на чл. 21 на колективна и сертификатна марка се счита използването от което и да е лице, имащо право на това.

предлагам да прекъснем заседанието до 11,00 ч., когато ще започне парламентарният контрол. Каня Ви във фоайето на Народното събрание за поставянето на Капсулата на хилядолетието по случай 30 години от Конвенцията на ООН за правата на детето. Заповядайте!